Darko (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama,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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun i Odbor za europske integracije. Zaključujem dopodnevni rad sjednice. Nastavak je u 15 sati. A pola 2 je, čut ćemo u 15 sati. U 15 sati ćemo čut uvodno obrazloženje